Благодаря Ви,

Моля Ви, господин председател, да подложите на прегласуване

Благодаря Ви,

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!

на гласуване. Гласували 118 народни представители: за 30, против 76, въздържали се 12. Предложението не е прието.

Предложението не е прието.

Уважаема госпожо председател, броят